(HDZ)** Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju međunarodne Konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem iz 2001. godine. Dajem na Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze i prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Branko Bačić će dodatno obrazložiti Prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za onečišćenje mora … /Govornik se ne jedan je od međunarodnih instrumenata koje je Međunarodna pomorska organizacija je izradila u cilju zaštite mora od onečišćenja uljem iz brodova. Taj se međunarodni sustav odgovornosti može podijeliti u dva dijela. S jedne strane međunarodni sustav odgovornosti koji se odnosi na onečišćenje možebitno mora uljem iz tankera bez obzira da li je to ulje teret ili pogonsko gorivo. I s druge strane ovaj dio koji definira, određuje, uređuje ova Konvencija koju danas predlažemo da se usvoji, a koja se odnosi dakle na, možebitno onečišćenje mora uljem kojega koriste brodovi kao pogonsko gorivo, a ti brodovi nisu tankeri. Ovaj prvi dio tog sustava međunarodne građanske odgovornosti za onečišćenje mora uljem s tankera riješen je međunarodnim konvencijama koje je Međunarodna pomorska organizacija utvrdila, definirala 1992. godine i koji sustav je Republika Hrvatska ratificirala odnosno potvrdila …/Govornik Tim međunarodnim konvencijama praktično utvrđena je odgovornost brodara za onečišćenje mora uljem, dakle iz tankera bilo da su puni ili prazni na iznos od oko 140 milijuna dolara koliko pojedini brodar morao bi platiti državi koja je oštećena ili pravnoj osobi u toj državi ukoliko dođe do takvog onečišćenja. Drugi dio tog istog dijela iz 1992. godine utvrdio je odgovornost brodovlasnika koji u slučaju da je njihov teret s tankera onečistio more bi trebali platiti oko 307 milijuna dolara dolara pa u tom prvom sustavu odgovornosti ukupna šteta koju pojedina država može nadoknaditi iz tog međunarodnog sustava iznosila je milijuna dolara, ukupna šteta. Kako danas tankeri jasno prenose kud i kamo veće količine tereta, kako te štete mogu biti znatno veće protokolom iz 2003. godine na taj sustav međunarodne odgovornosti povećan je ukupni iznos koji pojedina država može nadoknaditi na iznos od milijardu i 133 milijuna dolara i taj protokol je ovaj Sabor ratificirao u ožujku ove godine. Na taj način smo dakle taj prvi dio koji je Međunarodna pomorska organizacija usvojila i mi u Republici Hrvatskoj usvojili, ožujkom ove godine kada smo usvajanjem i ratificiranjem tog protokola Međunarodne pomorske organizacije dakle u cijelosti upotpunili te međunarodne instrumente koji definiraju taj dio međunarodne odgovornosti. No, u posljednje vrijeme utvrdilo se dakle da preko 50% onečišćenja mora i zahtjeva za nadoknadu štete dolazi ne s tankera nego sa velikih brodova koji često puta u svojim bunkerima prenose više ulja, više goriva nego što pojedini manji tankeri prenose tereta. iz tog razloga je Međunarodna pomorska organizacija 2001. godine izradila ovakvu konvenciju koju dakle predlažemo da se usvoji i koja dakle obvezuje sve članice Međunarodne pomorske organizacije kada konvencija prema prema svojim odredbama stupi na snagu da uz sve nacionalno zakonodavstvo onda provedu sve ove odredbe koje su definirane međunarodnom konvencijom. Sama konvencija se odnosi dakle na teritorijalno more i na gospodarski pojas pojedine države i praktično se proteže ne samo na brodara i brodovlasnika nego se odnosi jasno i na zakupoprimatelja i poslovođu na pojedinom brodu i na taj način značajno širi mogućnost i daje veće ovlasti državi stranci na čijem se teritoriju ili akvatoriju bolje rečeno dogodi nesreća da može kvalitetnije pristupiti rješavanju same naknade štete. Inače, brodovlasnik koji ima brod veći od tisuću tona dužan je kod svoje države odnosno gdje je brod upisan kod međunarodno priznate organizacije ishoditi certifikat da je brod osiguran na iznos koji ovisi o veličini broda i jasno onda na taj način pruža jamstvo državi na čijem se teritoriju odnosno akvatoriju može takva šteta dogoditi da vrlo jednostavno može samu štetu nadoknaditi. Ono što je svakako bitno za reći a to je da konvencija još uvijek nije stupila na snagu iako je donešena dakle 2001. godine, mislim da će ove godine stupiti na snagu a prema samoj konvenciji ona stupa na snagu kada potpiše osamnaest država među kojima najmanje njih pet ima flotu čija je nosivost veća od milijun tona. Ovaj zakon odnosno potvrđivanje ove konvencije možemo smatrati jednim od EU zakona zbog toga što je Europska komisija svim svojim članicama, dakle članicama Europske unije naložila da do 30. lipnja ove godine prihvate ovu konvenciju kako bi na taj način jasno doprinjele što kvalitetnijoj zaštiti akvatorija svih država članica Europske unije. S obzirom da je promet u Jadranskom moru itekako povećan a onda samim time i postoji sve veća mogućnost onečišćenja mora uljem, pogonskim uljem brodova koji uplovljavaju u Jadran mi predlažemo da se ova konvencija dakle ratificira ovdje u Saboru, dakle usvoji po hitnom postupku objedinjavajući prvo i drugo čitanje. Inače evo simbolike radi danas je ujedno i Međunarodni dan pomorstva tzv. IMO DAY a upravo porukom Međunarodne pomorske organizacije nastoji se što je moguće više utjecati na države članice Međunarodne pomorske organizacije da donose nacionalne propise kojima bi cilj bio što kvalitetnija zaštita mora pa u ovom slučaju jasno, dakle usvajanjem ove konvencije svakako da i mi doprinosimo većoj sigurnosti i zaštiti Jadrana. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze, prostorno uređenje i zaštitu okoliša? Otvaram raspravu. Za Klub HNS-a poštovani zastupnik Željko Kurtov. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem iz 2001. godine u Klubu HNS-a se slažem da će se usvajanjem ove konvencije biti ispunjena praznina u međunarodnom režimu odgovornosti naknade štete zbog onečišćenja mora s brodova. Nažalost, obzirom da je 2001. do danas samo devet zemalja ratificiralo ovu konvenciju a potrebno je najmanje osamnaest ona vjerojatno neće još niz godina stupiti na snagu. No, bez obzira kad će konvencija stupiti na snagu Hrvatskoj možemo i moramo do tada ispraviti niz nedostataka glede zaštitnih mjera koje je potrebno poduzeti sa svrhom da se eventualno onečišćenje spriječi ili smanji. Pod prvo, treba prije svega pohvaliti način na koji se u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji već dvanaest godina zbrinjavaju onečišćenja mora. Naime, ove su dvije županije zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša 94. nabavile tri eko broda koji su u danonoćnoj službi te zbrinjavaju ne samo ispuštena ulja već i najrazličitiji krupni otpad u dogovoru sa županijama i priobalnim jedinicama lokalne samouprave. Pored navedena tri broda koja su kupljena u inozemstvu Ministarstvo zaštite okoliša dalo je sagraditi još pet brodova u našim brodogradilištima što je za svaku pohvalu. Nažalost, prema našem saznanju samo je jedan od tih brodova u funkciji i to onaj u Pločama. Ostali brodovi nalaze se na vezu u Kraljevici, Zadru, Šibeniku. Izgraditi brod a onda ga ne opremiti i ne koristiti, više nego žalosno. U Splitu su također bila dva broda čistača kojima je navodno također istekao ugovor sa ministarstvom pa su također na vezu. Iz navedenog se može zaključiti da nas nikakva konvencija i kad stupi na snagu neće spasiti od onečišćenja i svih njenih posljedica po naš turizam, kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu s kojom se možemo posebno ponositi upravo duž obale Jadrana. Konačno, želim podsjetiti da su sve priobalne županije po zakonu obvezne zbrinjavati manja onečišćenja mora a država zbrinjava veća onečišćenja. Pitamo se kojim bi to brodovima i sredstvima država intervenirala kod većih onečišćenja kako nismo ni na razini regionalnih vlasti osigurali funkcioniranje sustava. Zato je prijedlog Kluba HNS-a da se što prije opreme i izgrade brodovi, sklope ugovori s tvrtkama koje su osposobljene obavljati ove poslove i tako osigura pravovremeno zaštita naše obale od uljnih onečišćenja. Nadalje, za slučaj većih onečišćenja potrebno je što prije potpisati ugovor sa susjednim jadranskim zemljama o međunarodnoj hitnoj pomoći u slučaju takvih onečišćenja. ŽTko će i kada pokriti štete po konvenciji treba rješavati tek nakon što spriječimo dolazak uljnih onečišćenja do naših plaža i priobalnih gradova. Pored svih ovih nedostataka koje smatramo u Klubu HNS-a da bi trebalo ispuniti podržavamo ovaj zakon.

što drugo reći nego naravno pohvaliti i podržati ovo potvrđivanje međunarodne konvencije. Na međunarodnom planu problem odgovornosti naknade štete zbog onečišćenja mora uljem koje se koristi kao brodsko gorivo riješen je samo u odnosu na tankere. To smo već i čuli. Sustav odgovornosti reguliran je Međunarodnom konvencijom o građanskoj zbog onečišćenja mora uljem još iz 1992. godine, a primjenjuje se samo na štetu koju prouzroče tankeri što znači da su pokrivene samo štete koje nastanu istjecanjem ulja koje tankeri prevoze kao teret kao i onog kojeg tankeri koriste kao gorivo. U posljednje vrijeme zabilježen je stalan porast zahtjeva za naknadu štete zbog onečišćenja mora uljem koje se koristi kao gorivo na brodu. Procjena je da više od 50% takvih zahtjeva za naknadu štete zbog onečišćenja mora uljem je posljedica onečišćenja upravo brodskim gorivom. Prosječna količina goriva koja se nalazi na brodovima a koji nisu tankeri iznosi, nećete vjerovati oko 14 milijuna tona. Veliki kontejnerski brodovi kao i brodovi za prijevoz generalnog tereta ali i putnički brodovi u pravilu prevoze više goriva nego manji tankeri tako da ti veliki kontejnerski brodovi mogu ukrcati i prevoziti i do 7 i pol tisuća Osim toga ulja koja se koriste za pogon brodova spadaju u tzv. prljava ulja koja predstavljaju mnogo veću opasnost za morski okoliš od pojedinih vrsta ulja koja se prevoze kao teret. Zbog isparavanja na površinu ostavljena za sobom štetnog traga teže se čiste što u konačnici znatno poskupljuje troškove čišćenja. Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja mora pogonskim uljem usvojena je u ožujku 2001. godine. Pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije na diplomatskoj konferenciji održane u Londonu. Svrha konvencije iz 2001. godine je da se uspostavi sustav odgovornosti i naknada štete i za onečišćavanje mora pogonskim uljem koji prouzroče pomorski brodovi ili pomorska plovidba bilo koje vrste osim tankera. U duhu navedene konvencije pod pogonskim uljem smatraju se sva ugljikovodikova mineralna ulja za podmazivanje koja se koriste ili imaju namjeru koristiti se za rad ili pogon broda. Kao i ostala takva ulja. Usvajanjem konvencije ispunjena je posljednja praznina u međunarodnom režimu odgovornosti i naknade šteta zbog onečišćenja mora uljem sa brodovima. Konvencija nameće obvezu obveznog osiguranja odgovornosti upisanim vlasnicima brodova preko 1000 tona uz mogućnost podizanja izravne tužbe protiv osiguravatelja. Ratifikacijom ove konvencije još nisu ispunjeni formalni uvjeti za njezino stupanje na snagu. Člankom 14. Konvencije propisano je da je potrebno, da istu prihvati 18 država uključujući 5 država od kojih svaka ima najmanje milijun jedinica mješovite tonaže. Konvenciju su do sada prihvatili: Cipar, Jamajka, Granada, Latvija, Luksemburg, St. Vincent, Grenandini, Slovenija, Togo i Singapur. Međutim na temelju odluke Vijeća Europe od 19. rujna 2002. godine je ovlaštenje državama članica Europske unije da prihvate konvenciju te da polože odgovarajuću ispravu kod tajnika Međunarodne pomorske organizacije. Predviđanjem konvencije usklađuje se hrvatsko pomorsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije i stvara temelj za poduzimanje značajnih koraka u cilju zaštite i sprečavanja

Hvala. Zaključujem raspravu o ovoj točci.